I još ćemo danas raspraviti: - Izvješće o slobodnim zonama za 2013. godinu. Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednici. A uvodno će nam izvješće obrazložiti zamjenik ministra poduzetništva i obrta, gospodin Dražen Pros. **Pros, Dražen** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabor, uvažene saborska zastupnice i saborski zastupnici. Prilikom predstavljanja ovog izvješća o slobodnim zonama uvodno bi želio podsjetiti da je prije godinu dana u Hrvatskom saboru predstavljeno izvješće o slobodnim zonama koje je obuhvatilo jedno izvještajno razdoblje 2011.-2012. godina i to je bilo prvo takvo izvješće predstavljeno Saboru i javnosti od dana stupanja na snagu Zakona o slobodnim zonama davne 1996. godine. važećim propisima i podržavajući transparentnost u poslovanju slobodnih zona evo danas predstavljamo Izvješće o slobodnim zonama za 2013. godinu. Ono što je bitno, dva su ključna događaja bila značajna za slobodne zone u 2013. godini, prije svega to je izmjena zakonodavnog okvira. I drugo članstvo RH u EU. Kada govorimo o izmjenama zakonodavnog okvira dozvolite mi da podsjetim da se radi o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama koje su stupile na snagu 19. prosinca 2013. godine godine i tim izmjenama i dopunama zakona usklađen je sustav slobodnih zona u RH sa uvjetima poslovanja na zajedničkom tržištu EU, dakle govorimo o carinskim, poreznim tretmanima i omogućeno je produljenje postojećih koncesija za slobodne zone u RH ali isto tako i odreknuće od koncesije naravno onda kada gospodarski interes to zahtjeva što dotada nije bilo moguće važećim zakonom. Isto tako unaprjeđen je odnos između davatelja i korisnika koncesije za slobodnu zonu u pogledu jedne regulacije međusobnih obaveza a posebno naglašavam kako je pri tome zadržana mogućnost na pravo korištenja ranije stečenih poreznih olakšica koje ostaju na snazi do iskorištenja najduže do kraja 2016. godine. Isto tako izmjenama i dopunama zakona usklađene su nadležnosti i nazivi tijela državne uprave sukladno važećim propisima a kako bi se ukinule sve one administrativne poteškoće do kojih je dolazilo uslijed neusklađenosti naziva, djelokruga rada u postojećem zakonodavnom okviru. Usklađivanjem isto tako olakšano je poslovanje korisnika koncesija i korisnika slobodnih zona a sve to isto tako u interesu i i potencijalnih investitora posebice iz trećih zemalja koje su zainteresirane za poslovanje u slobodnim zonama. Izmjenama i dopunama zakona propisani su isto tako detaljnije i rokovi za dostavu dokumentacije te način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone upravo radi izrade i ovog i sličnih izvješća te drugih podloga koje su važne za poslovanje slobodnih zona, korisnici slobodnih zona postali su dakle obavezni dostavljati podatke korisnicima koncesija. Isto tako u izmjenama i dopunama zakona predviđen je jedan instrument regulacije i to u vidu jednog novog pravilnika o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone a koji je stupio na snagu u veljači 2014. godine i možemo reći da je pravilnik ispunio svoju glavnu zadaću to je bilo precizno definiranje i osnovice i razdoblja za koje se plaća naknada za koncesiju. Osim reguliranja dakle ovog načina plaćanja naknade za koncesiju pravilnik je implementirao i obavezu koja je zadana Zakonom o koncesijama odnosno osigurao je podlogu za pribavljanje instrumenata osiguranja za redovito plaćanje naknada za koncesiju. I dakle, drugo značajno događanje koje je vezano za slobodne zone u 2013. godini jeste punopravno članstvo RH u EU koje je na poslovanje u slobodnim zonama

kako je pridruživanje RH EU utjecalo na uvjete poslovanja na tretman robe čije je odredište unutarnje tržište Europske unije, odnosno roba čije je krajnje odredište Europska unija podložna je plaćanju PDV-a. Dakle tretira se kao roba koja je namijenjena domaćem tržištu. I ovo izvješće je kao i ono prvo Izvješće o slobodnim zonama za 2011. i 2012. godinu dakle s jedne strane prikaz zakonodavnog okvira za osnivanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj i drugo, samo stanje u slobodnim zonama, dakle zbirne, skupne podatke na razini slobodnih zona u Republici Hrvatskoj ali i isto tako za svaku zonu posebno i to stavljajući u odnos 2013. na na 2012. godinu. Ministarstvo poduzetništva i obrta kao ministarstvo koje je nadležno za slobodne zone prikupilo je podatke o poslovanju slobodnih zona sljedećom dinamikom: podaci o poslovanju u 2013. koji su korisnici dostavili za slobodne zone zaprimljeni su od lipnja do početka listopada 2013. a verificirani podaci Ministarstva financija konkretno porezne uprave o iskorištenim poreznim olakšicama u 2013. zaprimljeni su krajem listopada 2014. Nakon obrade podataka u Ministarstvu poduzetništva i obrta u skladu sa zakonski propisanim rokovima izvješće je podneseno Vladi Republike Hrvatske a Vlada izvješće je podnijela Hrvatskom saboru krajem prosinca U broju slobodnih zona, njihovoj površini u 2013. godini došlo je do manjih promjena u odnosu na 2012.. Naime, nakon što su provedeni svi zakonom predviđeni koraci i procedure, sa radom je 30. rujna 2013. godine počela nova slobodna zona Luka Rijeka-Škrljevo, čiji je korisnik koncesije Luka Rijeka d.d. i koja ujedno se ubraja u jednu od onih 10 kopnenih zona u Republici Hrvatskoj. Koncesije za slobodnu zonu Luka Rijeka-Škrljevo dana je u svrhu unapređivanja poslovanja povezano sa slobodnom zonom Luke Rijeka koja je na pomorskom dobru a isto tako u 2013. dodatno je uređeno dakle time područje pod koncesijom za slobodnu zonu Luke Rijeka na način da je dio područja koje se funkcionalno ne može povezati sa lukom oslobođeno od koncesije, to je područje Podvežica a sa druge strane je prošireno područje kontejnerskog terminala Brajdica i to radi izgradnja novog željezničkog terminala sa i pripadajućom i popratnom mehanizacijom. Prema tome na kraju ovog izvještajnog razdoblja u Republici Hrvatskoj poslovalo je ukupno 14 slobodnih zona od čega je 10 kopnenih i 4 lučke koje su smještene na pomorskom dobru. Kada sumiramo rezultate poslovanja u slobodnim zonama u ovom izvješću vidimo da su korisnici slobodnih zona većinom mali i srednji poduzetnici koji zapošljavaju prosječno 36 zaposlenih, da je udio izvoza u ukupnom prihodu korisnika u ovom izvještajnom razdoblju iznosio visokih 62%, da je broj korisnika u odnosu na prethodno razdoblje smanjen za 5,6% i da je unatoč tom manjem broju korisnika broj zaposlenih u 2013. bio već 1,8%. 1,8%. Međutim, kada govorimo o glavnim financijskim pokazateljima za 2013. godinu treba istaknuti da je ukupan prihod u 2013. bio 4,8 milijardi kuna, dakle manji 7% nego godinu prije i dobit je bila manje i iznosila 30,9 milijuna kuna. Svakako da je na taj pad dobiti utjecalo više faktora ovisno od zone do zone no dijelom tu se radi o povećanju troškova sirovina koje nije bilo moguće prenijeti na završni proizvod, dijelom o onome što smo već rekli a to je utjecaj pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji što je naravno neke od korisnika slobodnih zona potaklo na smanjenje obujma poslovanja unutar zone ili jednostavno na napuštanje poslovanja u zoni. Ponovimo dakle od 1. srpnja 2013. godine na područjima pod koncesijom za slobodne zone promijenjeni su uvjeti poslovanja u dijelu, onom dijelu carinskih postupaka koje su korisnici dužni provoditi što moramo reći da djelu poduzetnika i otežava pa čak i zapravo poskupljuje poslovanje. I ako mogu tako nazvati dodatna otegotna okolnost je i plaćanje poreza na dodanu vrijednost za sve robe koje napuštaju zonu, znači odredište nisu tzv. treće zemlje, odnosno države koje nisu članice I na kraju sigurno da je na slabije poslovne rezultate utjecala i sama gospodarska kriza kroz koju prolaze i korisnici zona ali naravno i svi njihovi poslovni partneri. još jednom želim istaknuti kako su slobodne zone instrument gospodarske politike Republike Hrvatske koje je do sada imao i značajnu ulogu za gospodarstvo sa jednim posebnim učinkom i na ravnomjerni regionalni razvoj, povećanje izvoza, zaposlenosti, ulaganja i kao takav on je zapravo prepoznat i u drugim državama članicama Hrvatski sabor donošenjem Izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama krajem studenog 2013. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske bitno je unaprijedio zakonodavni okvir za poslovanje slobodnih zona a Vlada Republike Hrvatske evo podnošenjem i ovog izvješća Hrvatskom saboru nastavlja sa daljnjim doprinosom u samoj provedbi važećeg zakona sa jedne strane ali isto tako doprinosi jednom boljem, otvorenom dakle uvidu u stanje jednog specifičnog dijela gospodarstva. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, evo dozvolite mi da vas ovom prigodom a s obzirom na protok vremena do kraja razdoblja za koje podnosim ovo izvješće do danas, vrlo kratko izvijestim i o onim promjenama koje su se desile tijekom 2014. prvog kvartala 2014. slobodna zona Bjelovar prestala je sa radom na zahtjev korisnika koncesije, dakle iz toga razloga što jedini korisnik slobodne zone posluje na unutarnjem tržištu Europske unije i upravo temeljem tog izmijenjenog zakonodavnog okvira krajem 2013. godine o čemu je već bilo riječi. Isto tako temeljem promjena do kojih je došlo zbog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji izmijenjeno je i područje pod koncesijom za slobodnu zonu Đuro Đaković Slavonski Brod većem broju korisnika slobodne zone pojednostavljeno poslovanje budući su smatrali da nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prednosti poslovanja u režimu slobodne zone nisu više tako atraktivne kao prije. Još dodatno samo kao napomena, slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod početkom ove godine zbog gospodarskog interesa jedinog preostalog korisnika slobodne zone iz istih razloga, a opet se radi o jednom pojednostavljenju uvjeta poslovanja, podnijelo zahtjev za ukidanjem koncesije za slobodnu zonu. Dakle iz svega ovoga vidljivo je sljedeće, vidljivo je kako koncesionari nastoje optimizirati i svoje poslovanje i poslovanje svojih korisnika, no ne možemo govoriti o trendu napuštanja režima slobodnih zona jer poslovanje u slobodnim zonama i dalje je tako kažem atraktivno za korisnike slobodnih zona koji posluju sa trećim zemljama te onima koji posluju u slobodnim zonama na pomorskom dobru. Dakle govorim o onim lukama u Puli, Rijeci, Splitu i Pločama. Daljnji razvoj slobodnih zona treba isključivo sagledavati u kontekstu drugih mogućnosti koje su na raspolaganju korisnicima koncesija i korisnicima slobodnih zona. Pri tome posebno ističem pogodnosti za sadašnje ili buduće korisnike slobodnih zona koji proizlaze iz Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja. Posebno se to odnosi na one investitore koji su zainteresirani za poslovanje sa trećim zemljama i kojima zapravo odgovara geografski položaj Hrvatske, odnosno prometna je infrastruktura. I ono što želim ovom prigodom svakako ukazati, to je mogućnost preregistracije u neki od oblika poduzetničke infrastrukture i korištenje svih pogodnosti koje s tim u vezi proizlaze iz Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Podsjetimo, poduzetničku infrastrukturu u Republici Hrvatskoj čine poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, a sam Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture koja je na snazi od kraja srpnja 2013. na jedan sustavan način i transparentno definira ona osnovna pitanja uređenja sustava poduzetničke infrastrukture. Posebno je to pojam, vrsta, kategorizacija poduzetničkih zona odnosno poduzetničkih potpornih institucija, ali isto tako kriterije koje poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije trebaju ispunit u cilju dobivanja potpora od strane Ministarstva poduzetništva i obrta za unapređenje poduzetničke infrastrukture, oblikovanje sustava potpora za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona ili oblikovanje sustava poticaja za poduzetničke potporne institucije. Ono što je izuzetno bitno, subjektima poduzetničke infrastrukture prema ovom zakonu otvaraju se mogućnosti korištenja sudjelovanja u javnim natječajima za sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i pri tome posebno ističem dva programa. To je dakle razvoj poduzetničke infrastrukture za koju su predviđena sredstva u iznosu od 532 milijuna kuna uz evo i ovdje još jednom naglašavam objavu javnog poziva u drugom kvartalu ove godine. I još jedan program, to je program savjetodavnih usluga kroz poduzetničke institucije za koji su sredstva predviđena u iznosu od 326,8 milijuna kuna uz objavu javnog poziva u trećem kvartalu Dakle vrlo jasno, mogućnosti koje se otvaraju za subjekte poduzetničke infrastrukture, a u koje se mogu uključiti preregistracijom i slobodne zone su zaista velike. I zaključno, budućnost slobodnih zona mora se s jedne strane sagledavati prema gospodarskom interesu korisnika slobodnih zona koji posluju sa trećim zemljama te u slobodnim zonama na pomorskom dobru, dakle u lukama, a sa druge strane sa mogućnostima koje su im na raspolaganju u smjeru razvoja poduzetničke infrastrukture. Na samim osnivačima i korisnicima koncesija slobodne zone je da odluče kojim smjerom krenuti, a važeći zakonodavni okvir za slobodne zone i za poduzetničku infrastrukturu već sada im daje tu mogućnost izbora. Vlada Republike Hrvatske u gospodarskom interesu korisnika koncesija za slobodne zone te korisnika slobodnih zona predlaže usvajanje ovog Izvješća o slobodnim zonama za 2013. godinu. Hvala lijepa. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Nije prisutan. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Također nije prisutan pa klubovi gube pravo na raspravu po ovoj točci. U ime kluba HNS-a kolega Marijan Škvarić.

poduprijeti, prihvatiti Izvješće o slobodnim zonama za 2013. godinu. Kada govorimo o slobodnim zonama prije svega možemo napomenuti da je to iz jednog interesa za gospodarsku politiku Republike Hrvatske. Taj interes se prije svega definirao na način da bez obzira na specifičnost slobodnih zona koje se tiče da teritorijalno pripadaju Republici Hrvatskoj unutar slobodne zone dijele jedni drugi principi, prije svega u carinskoj definiciji i ostalim stvarima. Ono što posebno možemo naglasiti, da se mogu iskorištavati ti potencijali unutar slobodnih zona, prije svega beneficije koje se stvaraju temeljem odgode plaćanja PDV-a, plaćanje carina te kada se roba predaje u Europskoj uniji ili manja stopa poreza na dobit. Temeljem tog dijela u Republici Hrvatskoj ima 14 poduzetničkih zona koje su jednim dijelom podijeljene na način da imamo i nekoliko zona u zapadnoj Hrvatskoj, zone koje obuhvaćaju područje centralne Hrvatske i Slavonije istok i naravno zone koje su smještene u okviru luka i rijeka. U ovom izvješću koje se definira na način da, da postoje određeni problemi u radu slobodnih zona na što problemi koji se tiču ulaskom Hrvatske u EU i također problemi koji bi posebno istaknuli i recesijom, odnosno manjim rastom gospodarstva. Velikim dijelom što je bilo dato i u uvodnom obrazloženju, a što se vidi iz izvješća dolazi do raskidanja koncesijskih ugovora, dolazi do smanjenja broja zaposlenih. Naravno i onda s time dolaze čak i dokinuća pojedinih poduzetničkih zona. Ali mislim da za njih budućnost itekako postoji baš zbog toga što itekako moramo na neki način definirati njihovo postojanje i njihovu svrsishodnost, a ona ovisi prije svega o gospodarskom ulaganju i ovisi o samim poduzetnicima koji nađu svoj interes u radu tih poduzetničkih zona. Kada govorim o ovom izvješću u tim zonama možemo primijetiti da su te zone većinom formirane 2001. do četvrte, pete godine. Vrijeme trajanja davanja koncesije od 25 do 30 godina. Većinom je karakteristika da koncesijska iznosi se oko 2% od dobiti koja se ostvaruje u tim zonama. Još jedna jedna karakteristika je da su praktički sve zone koje su u tom dijelu definirane, da su sve one komunalno uređene zone. Znači, velika sredstva su uložena za komunalnu infrastrukturu i mislim da je to potencijal koji je i spomenuti u ovom dijelu i temeljem Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture da to u svakom slučaju moramo iskoristiti bez obzira da li određena slobodna zona, da li nastavlja svojim radom ili ne. Ali potencijal je tu, infrastruktura je tu, tradicija se ne razumije./… zastupljena. Na nama je da taj potencijal iskoristimo. Ali ja bih ipak o svemu tome, uz sve ove probleme što je rečeno da se znači ukidaju zone, da se ukidaju koncesije, da čak imaju neke zone koje je uloženo u njih, infrastruktura. One nisu u punoj funkciji. Ipak bih sa zadovoljstvom spomenuo poduzetničku zonu u Varaždinu. I prema podacima objavljenim u izvještaju o radu slobodnih zona u Hrvatskoj za 2013. godinu slobodna zona Varaždin najuspješnija je slobodna zona u našoj zemlji. Kada se u obzir uzmu brojčani pokazatelji prema izvješću od 17 korisnika slobodne zone Varaždin ostvarili su prihode od gotovo 2,1 milijarde kuna, dok su sve slobodne zone zajedno ostvarile prihod od 4,8 milijarde kuna. Uspoređujući te brojeve, slobodna zona Varaždin ostvaruje nešto manje od 50% prihoda svih slobodnih zona. Kada se gledaju i također podaci o izvozu, slobodna zona Varaždin ostvaruje uvjerljivo najbolje rezultate. ja mogu reći moje zone, znači iz Varaždina izvezli su robu u vrijednosti 1,5 milijardi kuna dok je ukupan izvoz tvrtki svih kopnenih zona 2,4 milijarde kuna. Dok se tome dodaju i lučke zone ukupni izvoz iznosi 2,9 milijardi kuna. Slobodna zona Varaždin uvjerljivo je prva i po broju zaposlenih. Točnije od ukupnog broja zaposlenih u svim slobodnim zonama u Hrvatskoj u obzir su uzete i lučke zone. Gotovo polovica zaposlenika je zaposlena u jednoj od 17 tvrtki koje rade na području slobodne zone Varaždin,

ostvarena su uz luku Ploče i najveća ulaganja koja iznose tridesetak milijuna kuna. To je više od polovice ulaganja kada se u obzir uzmu samo kopnene zone. Po razini ulaganja prednjači upravo luka Ploče, gdje su ulaganja u 2014. godini iznosila 185 milijuna kuna. Ovo sam napomenuo baš zbog toga gdje sam rekao da slobodne zone itekako su potrebne za razvoj našega gospodarstva i to onaj dio specifičnosti koji je potrebit. Ali sam posebno spomenuo da, da li je možda slučajno da su najuspješnije zone, da je najkonkurentnija županija, da ima grad Ivanec evo našeg kolege, koji ima jedini u Hrvatskoj sve certifikate za gospodarsko ulaganje baš sa sjevera Hrvatske. postoji nekakva druga poduzetnička klima, da li tu možda postoji nekakva druga osnovica, drugi mentalni sklop i bilo što drugo. Ali zaista bih htio naglasiti da ako ima se cilj, ako se želi da se rezultati onda itekako vide i itekako su mogući. Znači, sve ipak ovisi o ljudima i to o resursima koji su na onoj najosnovnijoj bazi, resursima u okviru županije, gradova i općina. Ono što veli, ako si sam pomogneš, onda će ti i drugi pomoći. Mislim da na sjeveru Hrvatske u …/Govornik se ne razumije./… županiji smo dokazali da se to itekako može. Pitanje je potreba za daljnjim poslovanjem slobodnih zona i to nakon ulaska RH u EU. I da, po meni itekako postoji. Postoji najviše u slučaju smještaja i uprava strane robe, odnosno robe koja nema status robe zajednice, a to je najčešće roba koja dolazi iz zemalja koje nisu članice EU i po tom dijelu i po svim stvarima bi trebalo prije svega ministarstvo ako ne u ovoj godini, sljedeće godine sigurno da još zakonskim okvirima omogućimo rad tih slobodnih zona i da ti potencijali kao instrument gospodarske politike RH koji se ostvaruju preko slobodnih zona i dalje nam budu na raspolaganju. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom. Dakle, kako je sam ministar rekao pred nama je drugo izvješće o slobodnim zonama u Republici Hrvatskoj i to drugo od kada se uopće primjenjuje Zakon o slobodnim zonama. Dakle, tamo od polovice devedesetih godina prošlog stoljeća. Klub SDP-a kao i prošle prije svega podržava ovakvu sistematičnost i podržava predanost transparentnosti iznošenja podataka kao i transparentnosti podnošenja izvješća o provedbi zakona. Budući da je Zakon o slobodnim zonama jedan od strateških zakona, odnosno slobodne zone su instrument gospodarske politike RH, držimo da je ovakav pristup potreban i da je za svaku pohvalu. Dakle, kako sam rekao slobodne zone su instrument gospodarske politike i to sa 3 cilja. Prije svega povećanje izvoza, zatim povećanje zaposlenih i ravnomjerniji gospodarski regionalni razvoj. Držim da je ovo izvješće također jako zanimljivo i nama kao zakonodavcu koji možemo pratiti trendove u našem gospodarstvu, dakle kroz ovaj instrument koji se zove slobodne zone. Što se tiče povećanja izvoza imali smo prilike čuti u podacima koji su već izneseni za ovom govornicom da je izvoz imao ukupan udio od 62,2% u sveukupnom poslovanju slobodnih zona što dakle možemo ocijeniti zadovoljavajućim. Što se tiče zaposlenih u slobodnim zonama danas odnosno sukladno ovom izvješću u slobodnim zonama radi 8075 zaposlenika. To je povećanje u odnosu na prošlo izvješće kada je u slobodnim zonama radilo 7931 zaposlenik. Dakle, sigurno impresivna brojka u ovako teškoj gospodarskoj situaciji i sigurno jedan od pokazatelja da se gospodarska situacija u RH popravlja. I ravnomjerniji gospodarski razvoj dakle te su zone prije svega zamišljene regionalno, tako su strateški i razmještene. Imamo 7 zona u primorskoj Hrvatskoj, 7 u kontinentalnoj od čega su 4 u sjeverozapadnoj, 3 u istočnoj, 4 na sjevernom Jadranu i 3 na južnom Jadranu. Nažalost, ono što možemo zaključiti iz ovog izvješća je da su različite zone i različito poslovale, odnosno da su se bolje ili lošije snalazile na tržištu te su ostvarivale bolje ili lošije rezultate. Kada govorimo o pokazateljima poslovanja slobodnih zona dozvolite mi da se referiram na neke egzaktne podatke. Dakle, u 2013. godini ostvareno je 4,8 milijardi kuna prihoda dok je dobit korisnika iznosila 30,9 milijuna a ulaganja su iznosila nešto manje od 250 milijuna kuna. Također, što se tiče jačanja gospodarstva možemo konstatirati da udio prerađivačko-proizvodne djelatnosti u ukupnim prihodima slobodnih zona je također prilično velik. Naravno, ima zona gdje taj postotak zaista je mali, no želio bih ovdje istaknuti pozitivne primjere. Tu bih prije svega istaknuo slobodnu zonu Bjelovar koja unatoč činjenici da ima samo jednog korisnika udio prerađivačke proizvodne industrije iznosi 98%. Dakle, iako je jedan korisnik on gotovo svoju cjelokupnu proizvodnju plasira u izvoz i spada u prerađivačko-proizvodnu djelatnost. Varaždinska slobodna zona sa impresivnih 99%, slobodna zona Zagreb sa 82%, slobodna zona Slavonski Brod sa 72% itd. Dakle, ima zaista dobrih primjera. Također, što se tiče samih prihoda možemo konstatirati dakle kako sam i prije rekao da su se neke slobodne zone snalazile bolje, neke lošije. Svakako da bih istaknuo ovdje dva svijetla primjera slobodnih zona, to je prije svega kao što je kolega prije mene spomenuo slobodna zona Varaždin i slobodna zona Luke Rijeka. Slobodna zona Varaždin koja je bilježila prihode u 2013. godini više od 2 milijarde kuna i slobodna zona Luke Rijeka sa gotovo 400 milijuna prihoda. Nažalost ima i onih koji se ne snalaze tako dobro. Primjerice slobodna zona Kukuljanovo je tek nedavno osnovana ali kao što vidimo iz ovog izvješća još uvijek odnosno u 2013. nije privukla nitijednog korisnika. Prema podacima dostavljenim od korisnika koncesija u 2013. godini prihod država, gradova i općina od naknade za koncesiju na kojima posluju slobodne zone iznosio je 536 tisuća 483 kune i 16 lipa, odnosno 24,8% više nego prethodne godine. Također, ovdje je dosta rečeno i o samoj zamisli slobodnih zona, prije svega dakle zamjenik ministra je govorio o tome kada je govorio o zakonodavnom okviru, ali i o samoj zamisli slobodnih zona kao i strukturi zemalja u koje se izvozi te u činjenici da neki subjekti unutar slobodnih zona žele izaći iz sustava slobodnih zona, odnosno prijeći na regularno poslovanje. To je naime i razvidno ako promatramo i strukturu zemalja u koje se izvozi iz slobodnih zona. Dakle, kada promatramo strukturu izvoza podijelio bih to na dvije grupe. Jedna grupa su zemlje članice EU dok druga grupa su zemlje koje nisu članice EU. Ono što moramo konstatirati uvidom u ove podatke jest da većina zemalja u koje se izvozi jesu upravo članice EU. Tu bih istaknuo da je Italija vjerojatno konstanta, odnosno partner gotovo svih slobodnih zona. Dakle, u prvoj grupi Italija svakako vodi, nakon nje idu Slovenija, Austrija, Mađarska, Nizozemska, Češka Republika, Slovačka, Njemačka itd., itd., dakle sve zemlje članice EU. U drugoj U drugoj grupi, odnosno među zemljama koje nisu članice EU jedna od vodećih zemalja partnera je BiH, nakon toga Srbija, UEA, SAD, Crna Gora, Izrael, Turska, Saudijska Arabija i Narodna Republika Kina. Također, valja primijetiti da su neke slobodne zone orijentirane isključivo na područje EU. Dakle, to je prije svega slobodna zona Bjelovar koju bih istaknuo i koju je zamjenik ministra već i spomenuo da korisnik u slobodnoj zoni Bjelovar želi prijeći zapravo u normalno poslovanje budući da se tržište EU sada kategorizira kao unutarnje tržište, dakle domaće tržište. To nam naravno daje na razmišljanje budućnost slobodnih zona u RH budući da smo odsada znači članica EU i budući da su zemlje u koje se iz slobodnih zona izvozi uglavnom članice EU. O tome O tome su već kolege prije mene nešto i spomenule, kolega i zamjenik ministra, pa dozvolite nekoliko mojih razmišljanja o ovoj činjenici. Prije svega budućnost slobodnih zona u Hrvatskoj treba orijentirati prema zemljama koje se nalaze izvan tržišta EU. Već vidimo da primjera ima, evo neke mislim da je zamjenik ministra spomenuo, da ima interesa, dakle, prema tome da se prijeđe i u regularno poslovanje. Dakle, izvan slobodnih zona određenih proizvodnih subjekata. Prema tome, to sve daje nadu da će RH sada upravo i kao članica EU, odnosno vrata EU ako je promatramo u geopolitičkom širem okruženju može štošta ponuditi i stranim tržištima ali i unutarnjim tržištima EU. Dakle, govorimo gdje možemo Hrvatsku promatrati kao logistički centar ali i kao izvoznika. Kako naravno dakle puno možemo ponuditi i partnerima iz same EU olakšicama ali i dostupnošću i fizičkom blizinom tržišta izvan EU, dakle smanjivanjem manipulativnih troškova a tu prije svega govorimo o dva relativno relativno velika tržišta a to je ono Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, dakle na samoj granici EU. Mišljenja smo da budućnost slobodnih zona treba osmisliti ministarstvo, dakle nadležno ministarstvo ali i sami poduzetnici korisnici slobodnih zona i same slobodne zone prije svega dijalogom i raspravom. Drago mi je da ovo Ministarstvo poduzetništva i obrta u čijoj se nadležnosti nalaze i slobodne zone koje će time moći se pozabaviti, neće pustiti ovu problematiku nego da je već i dalje aktivno promišlja i nastoji iznaći najbolja rješenja za same korisnike slobodnih zona govoreći tako o pospješenju i proizvodno prerađivačke industrije, njezinog razvoja ali također i izvoza izvan Hrvatske. Osim toga ne tako davno usvojili smo i strategiju razvoja poduzetništva te vjerujem da će slobodne zone također biti jedan od alata kojima ćemo se moći služiti usmjeravajući našu gospodarsku politiku i naše gospodarstvo koje se polako oporavlja od gospodarske gospodarske krize. Dakle ovo izvješće je drugi put pred nama od kada se ovaj zakon provodi i klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru će ovo izvješće podržati. Hvala vam lijepa.

evo na stranici 9 imate poduzetničku zonu Đuro Đaković u Slavonskom Brodu i onda kažem na toj stranici 9 piše ukupni prihod korisnika slobodne zone iznosio je 388 milijuna Dakle, 9,5% više nego 2012. kada je iznosio 355, a na razini svih korisnika slobodne zone iskazani gubitak od 26 milijuna i 720 tisuća što je za razliku za godinu prije kada je iznosio samo 300 tisuća, sada je 26 milijuna. Dakle, govorimo o uspjesima i rezultatima slobodnih zona. Meni je žao što je u mom gradu ovakva situacija kakva je čak su dva novootvorena gospodarska subjekta u toj zoni, a pet ih je zatvoreno, dakle pet ih prestalo sa radom tako piše u ovom izvješću. čini mi se da evo nekako gube tempo i te slobodne zone, evo ova naša, nije mi drago što u Brodu što su ovakvi rezultati u našoj zoni slobodnoj Đuro Đaković ali evo, evo, podaci pokazuju da se radi ipak o jednom da ne kažem usporavanju tempa u odnosu na godine prije iako zona je otvorena do 2025. kako piše, 2016. pardon, osnovana 2001., 25 godina je rok trajanja te slobodne zone ali evo naziru se malo lošiji rezultati što meni osobno nije drago, a vi ste pohvalili tu zonu u vašem govoru i meni je to drago. Hvala gospođo potpredsjednice i hvala kolega. Pa da zapravo govorio sam općenito o poduzetničkim zonama. Nisam htio ići u neku dublju analizu ali ako govorimo kumulativno dakle prihod je kumulativno govoreći o svim zonama imao dosta dobre pokazatelje. Dakle, oni iznose nešto manje od 5 milijardi kuna sve skupa. Rashodi 4,3 milijarde znači da je dobit nekih 30 milijuna. Dakle, kumulativno govoreći to je dobro, ali imate naravno i nažalost primjera gdje se određenim slobodnim zonama i smanjuje dobit korisnika. To je svakako žalosno. Govorimo o 2013. godini dakle kada smo još i bili duboko u recesiji ali ono što mene ohrabruje je povećanje broja zaposlenika, dakle od 7 900 i nešto zaposlenika narasli smo do preko 8 tisuća tako da tu postoji napredak a svi znamo da nam je i glavni cilj zapravo su radna mjesta, što više radnih mjesta i očuvanje istih. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Tomislav Klarić. Uvažena potpredsjednice, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici mislim da nije potrebno čitati i govorit o svemu ovome što se nalazi u ovom izvješću tim više što je i zamjenik ministra iscrpno u tom djelu praktički iznio sve što u ovom izvješću piše. Nema razloga da se ovako izvješće ne prihvati naročito iz razloga jer se radi o izvješću za 2013. godinu, u njemu su navedeni i oni stvarni podaci što se događalo u tom periodu 2013. godini na području industrijskih zona u RH. Zato Zato ću ja ukratko u svojoj raspravi reći nekoliko riječi o slobodnim zonama i o njihovom značenju za gospodarski razvoj na području RH naročito onom djelu gdje su već uspostavljene ali i ostalim problemima s kojima se možemo susretati i što bi to moglo značiti. Kolega Hajduković je spomenuo primjer zone na Kukuljanu slobodne zone koja nema korisnika u ovom trenutku. Imamo još čitav niz zona na području RH gdje se nalazi svega jedan ili dva korisnika ili ih uopće nema a neki su čak i otkazali. Međutim bit slobodne zone ono što ja tvrdim čitavo vrijeme a i kroz rasprave koje su vezane za druge zakone koji se odnose i na poslovne zone, na slobodne zone, na infrastrukturu za rješavanje problema zemljišta ovdje svakako treba istaknuti ono što je najbitnije kad govorimo o slobodnim zonama. Da je to specijalni instrument državne gospodarske politike i često se ovdje postavljalo pitanje zbog čega su jedinice lokalne samouprave na području čitave RH formirale toliko puno zona kad u njima nema poslovnih subjekata ili ih ne Evo upravo ovaj primjer koji je kolega Hajduković spomenuo a vezan za Kukuljanovo, o njemu se osvrnuo i zamjenik ministra, govori upravo ono o čemu ja čitavo vrijeme tvrdim tvrdim koliko je dobro imati pripremljeno kroz prostorno plansku dokumentaciju, kroz izgrađenu infrastrukturu, premda u ovom trenutku nema toliko interesa spremno u svakom trenutku ponuditi i taj instrument ulagačima, investitorima na tom području. Dakle 2013. o kojoj se odnosi ovo izvješće osvrnuti ću se upravo na ovu novu koncesiju koja je dobila Luka Rijeka na području slobodne zone, odnosno industrijske zone na Kukuljanovu gdje je površina ukupna svega toga bila nekih 360 tisuća metara kvadratnih i prazno Međutim, u ovom trenutku već su građevinske dozvole izrađene, već je obračunati komunalni doprinos za potvrdu glavnog projekta da bi se moglo krenuti u investiciju. I krajem, kolega Šuker, ne čujem sam sebe pred vama, Već drugom polovicom ove godine kreću planirane investicije u iznosu od 340 milijuna kuna na tom prostoru. Dakle zašto to sada ističem? Zato jer smo razgovarali o onim nesretnim postocima zemljišta unutar poslovnih zona na području jedinica lokalnih samouprava koje su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno sa njima upravlja DUDI. Investitor, a imamo svakodnevne kontakte s njima, naročito strancima, on očekuje brzo, sigurno rješenje i očekuje nekakvu garanciju. ukoliko mi rješavamo probleme, pripreme zemljišta, rješavanje imovinsko pravnih odnosa na način kako se to radi do sada jednostavno tako nešto niti jednom investitoru nije moguće omogućiti pa čak i da se nekim specijalnim metodama krene prema državnim institucijama da se ti problemi riješe što prije. Dakle ono što je bit, bi je izgrađena infrastruktura, bit je riješeni imovinsko pravni odnosi i bit je upravo taj specijalni instrument državne gospodarske politike jer tim instrumentom možemo investitoru koji dolazi na naša područja omogućiti i tako nešto. Kada konvencionalni instrumenti zakažu, institut slobodne zone o kojima se govori u ovom izvješću je upravo ono što je međunarodno priznato u čitavom svijetu tamo od 1935. kada su u Americi prve te zone, prvenstveno vezane za lučki promet profunkcionirale. Razvile su se čitavim svijetom i one kao takve funkcioniraju. Tim više što država u ovom smislu mora malo iz svog proračuna odnosno i oni koji na terenu pripremaju projektne dokumentacije, prostorno plansku dokumentaciju malo ili ništa uložiti da bi se pojavio investitor koji će sve ove povlastice moći krenuti u realizaciju nekog svog projekta. I kada govorimo o tome da se gospodarstvo odnosno gospodarski subjekti, odnosno koncesionari nečega oslobađaju, to je samo prividno. Dakle nema tu nikakvog oslobađanja u onom smislu da se tako nešto na višestruko kvalitetan način neće vratiti i Republici Hrvatskoj i samim područjima, odnosno jedinicama lokalne samouprave na čijem prostoru se one nalaze. Dakle vračaju se kroz investicije same izgradnje objekata u kojoj će biti smješteni. Vraćaju se kroz zapošljavanje, kroz izvoz, kroz sve ono što generira taj vid, odnosno taj specijalni instrument državne politike. I u svakom slučaju, evo zamjeniče ministra i ministarstvo, mislim da bi svi mi zajedno trebali u ovom smislu promišljati na taj način da je najbitnije od svega stvoriti preduvjete, stvoriti ne samo ovaj instrument nego i sve one druge instrumente jer investitori jednostavno ne žele čekati. Imali smo i kod mene jedan ne baš lijep primjer gdje smo pregovarali sa njemačkim investitorom spustili mu cijenu, dogovorili se o kupnji, napravili prednacrt ugovora za 350 tisuća metara kvadratnih zemljišta proizvodnje umjetnog mramora i sve za izvoz. U kontaktima sa ministarstvom ti isti investitori su upućeni na potpuno drugu lokaciju unutar Republike Hrvatske što smatram da definitivno nije bilo u redu. Na svu sreću krenuo je sa realizacijom ali u puno manjem obliku jednog takvog projekta. Mislim da svi ovi pokazatelji definitivno ne mogu se vrednovati u ovom trenutku jer su upravo iz 2013. godine. Znamo da smo 2013. ušli u Europsku uniju znamo da će biti potreban jedan izvjestan vremenski period gdje ćemo točno kroz život i provedbu svih tih i novih zakonskih regulativa i novih propisa moći sagledati kompletan učinak svih ovih naših slobodnih zona. Ono što svakako možda ovako usput da se kaže, često se iz tih slobodnih zona odnosno od lučkih ajmo reći područja govore i podaci u našim nekakvim pokazateljima pokazuju kao izvozni podaci iz Republike Hrvatske. Tu mislim na Luku Ploče, tu mislim na Luku Rijeka, Pula i taj taj vid transporta. One definitivno u tom dijelu su najviše taj provoz kroz Republiku Hrvatsku, skladištenje i ono drugo. Imamo jednu interesantnu analizu i preporuke prema Vladi i državi koju je izradilo veleučilište i u Rijeci a vezano je za slobodne zone i njihove sugestije. Mislim da bi ga dobro bilo proučiti neke od tamo danih prijedloga implementirat kroz regulativu, a vezani su za još dodatnih pogodnosti i mogućnosti korisnicima slobodnih zona koje bi mogli imati, a da previše nisu u onom smislu prikazani kao nekakvo odricanje od prihoda države. Jer opet ponavljam, to sve odricanje koje dajemo gospodarskim subjektima, koncesionarima unutar slobodne zone možemo definitivno reći da je to u onom smislu slikovito kazano, budući da se na drugačiji način višestruko vraća i državi, jedinici lokalne samouprave i našim građanima. Možda bi trebalo promišljati o tome što bi i koje bi se još pogodnosti korisnicima slobodnih zona mogli dati, zašto ne omogućiti uvoz i strojeva i materijala za izgradnju nekakvog novog proizvoda koji će biti i nekakva nova dodana vrijednost tim gospodarstvenicima unutar tog prostora slobodnih zona bez carina, bez nekakvim administrativnim pristojbi, pristojbi, svega onog što proizlazi iz toga. Jer konačni proizvod kad je izgrađen onda nije ono što sam prije rekao samo nekakva roba u kontejneru koja dođe u riječku luku, pretovari se na kamion ili vagon i onda putuje dalje. Možda bi se trebalo promišljati i na to da se može izvući van iz slobodne zone, dakle one su zakonom definirane kao ograđeni prostor, osigurani prostor, osvijetljeni prostor i gdje roba stoji, pakira se, izvozi ili ide dalje. Svakako će postojat potreba i sa novim tehnologijama da se takva roba privremeno iznosi iznosi van iz te slobodne zone radi raznoraznih nekakvih testiranja ili drugih potrebnih radnji koje bi pospješile da to bude nekakav dodatni proizvod. O tome bi mogli govoriti zaista jako puno. U svakom slučaju ne vidim nikakvog razloga da se ovo izvješće koje je ministarstvo pripremilo u ovom obliku kako je ne prihvati. Uz sve ovo promišljanja o kojima sam govorio i u svakom slučaju uz prihvaćanje drugih i mnogih sugestija koje dolaze od ljudi koji operativno rade na terenu, koji sve to pripremamo. Opet se vraćam na ono što me čitavo vrijeme bode i o čemu sam davao amandmane, a vezano za Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi, Zakon o strateškim strateškim investicijama, da ne trebamo robovati postotku izgrađenosti određenih površina unutar jedinica lokalne samouprave u onom smislu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa jer to koči. Ništa se neće dogodit s tim zemljištem ukoliko je prostornim planom planom definirano kao poslovna zona, mogućnost slobodne zone ukoliko ona nije u vlasništvu Republike Hrvatske, a u vlasništvu je jedinice lokalne samouprave, postoje mehanizmi na koji način to možemo zaštitit da ne bi bilo nikakvih sumnji za daljnje radnje sa tim zemljištima. Ali moramo omogućit da u svakom trenutku kad se pojavi investitor da možemo tom istom investitoru ponudit maksimum, da taj investitor ne treba čekati niti ne znam kakve duge naše, već kako smo na njih navikli procedure i da on može imat garanciju na što nam se često žale investitori i traže od nas koji pregovaramo s njima da im damo garanciju na 5 do 10 narednih godina vezano i za komunalne i za porezne, što mi jednostavno na terenu ne možemo im dati s obzirom na način i brzinu promjene regulative ovdje, tu kod nas. Izvješće je prihvatljivo, klub HDZ-a će ga podržati. Hvala. Hvala potpredsjednice Sabora. Uvaženi kolega, tu se jedino možemo složiti da ako bi trebali razgovarati o slobodnim zonama odnosno poduzetničkim zonama zaista bi mogli tu potrošiti cijeli dan a možda bi i trebalo jer zaista imamo šta o čemu govoriti,

najveću razinu infrastrukturne opremljenosti. Da, to je upitno, ovisi o mnogim faktorima. Baš u pitanju zone Kukuljanovo koju ste rekli, kad gledamo iz informacije koju smo dobili u ovom izvješću, ona je osnovana 1997. godine. Ona piše da je potpuno infrastrukturno opremljena, ja sad nisam mogao na brzinu naći koliko je a to znači da su ogromna sredstva, ako je to 100 hektara zemljišta su na neki način zaleđena u tu zonu koja nisu u funkciji. I sad iz ovoga se neminovno nalaže još jedno pitanje, da u ovom izvješću možda u budućnosti bi trebalo biti još neke na neki način informacije. To je prije svega tko je osnivač tih zona i koliko je uloženo u infrastrukturno opremanje svake te zone, da li je to od svakog tog ulagača ili je to, bojim se u onom trenutku da kad nešto radi netko to je da onda je dobio od države zemljište u cijelosti, još je dobio od države sredstva za infrastrukturno opremanje. Znači mi se tako možda možemo ponašati kada su neka druga sredstva koja ćemo dobiti, možda ćemo se evo nahvaliti u jednom trenutku, uložit ćemo ih i zalediti, a onda kasnije nema interesa možda toliko niti ambicije da se potrudimo da tu istu zonu na neki način i opremimo, jer kad uložite svoja sredstva itekako vam je u interesu

za zadnjih 10 godina ulaganja u infrastrukturu i investicije od strane jedinice lokalne samouprave i tvrtke Industrijska zona 124 milijuna i 700 tisuća kuna. U tih 10 godina od države dobiveno milijun i 800 i nešto. nešto. Evo gospodin Pros je potpisao jedan ugovor na par sto tisuća kuna isto za izgradnju infrastrukture, a ona nije prazna. Radi se o pet milijuna kvadrata, o 350 poslovnih subjekata i 3500 varira do, i u ovom trenutku se rade 4 nova poslovna subjekta. I u ovom trenutku će biti upravo ove investicije od 340 milijuna kuna u ovu slobodnu zonu jer je u sklopu tog projekta. Međutim, ono što smo govorili, govorili smo o tome što je cilj mog govora danas bio tu, da investitor ne čeka. Dakle, investitor želi investirati i njemu treba brzina, jer brzina je na neki način njemu novac. Ukoliko zapinje u ovim stvarima rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishodovanje ne znam kakvih dozvola, u prebacivanju imovine od DUDI-a na grad ili tako nešto. E onda taj investitor odlazi i silna je borba da bi ga se uspjelo zadržati. To je toliko uloženog novaca u tu zonu. Još se nije vratilo. Ali već se vraća kroz tih 3500 zarađenih osobnih dohodaka, već se vraća kroz komunalnu naknadu i komunalni doprinos, a da ne govorim kolika je zarada za Republiku Hrvatsku u tom dijelu što će se na tom prostoru odvijati. Zato govorim da nije problem ukoliko su jedinice lokalne samouprave odredile na svom prostoru područje za takvu namjenu. Nije ni problem koliko su nešto uložile. Problem je ukoliko investitor na taj prostor neće ili ne može da dođe zbog toga što mu naše administrativne prepreke u daljem njegovom poslovanju to onemogućavaju da u brzom roku krene u investiciju. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Klarić, prije svega drago mi je da se slažemo oko toga da je izvješće prihvatljivo i da ćete ga podržati. Htio sam samo dopuniti

trendove sa podacima koji su relativno stari, dakle tu se apsolutno slažemo. No da sam dovodio u pitanje postojanje nekih slobodnih zona, ne dapače. Mislim ja ne znam što je sada sa slobodnom zonom Kukuljanovo ili mislim imamo primjer ove slobodne zone Bjelovar. Od 60 000 metara kvadratnih koje su uključene u slobodnu zonu pola je zauzeto i zauzima ih samo jedan korisnik koji zapošljava nešto manje od 50 radnika. Dakle i to je samo jedan korisnik može biti itekako vrijedan budući da je sve prerađivačka industrija i budući da sve ide u izvoz. Dobro, doduše u zemlje EU, ali dakle sva je proizvodnja orijentirana izvozu. Znači, nekoj dodanoj vrijednosti. Hvala. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Hajduković, drago mi je da se razumijemo jer u ovome Saboru od kad govorim, govorim o najviše o tom problemu a koji se odnosi upravo na gospodarstvo. I zakone koje smo nedavno donijeli jedinici lokalne samouprave konkretno na mom prostoru samo u ovih 4 mjeseca u proračun je samo sa onog osnova Zakona o porezu na dohodak manje prihoda 2 milijuna i 300 tisuća kuna. Do kraja godine ćemo vidjeti. A imamo upravo za tu poslovnu zonu 9 gotovih projekata sa potvrdama glavnih projekata da možemo u bilo kojem trenutku krenut graditi infrastrukturu. I to nije infrastruktura samo nekakva cesta ili nekakva struja, nego kompletna infrastruktura što može negdje proći. Zato vam govorim, jedinice lokalne samouprave su sa ovim zakonskim rješenjem dovedene u poziciju da moraju odustajat od investicija. Dakle od investicija i u te poslovne zone i u ostale infrastrukturne ono što im je Zakon i o komunalnom gospodarstvu propisao i sve ono ostalo. Ne možemo stezat remen na način da ne pripremamo se za stvaranje nekakvih novih mogućnosti, novih vrijednosti. Ako se ne izgradi infrastruktura do čestice od 3500 kvadrata, na tu česticu od 3500 kvadrata čak da je imovinsko-pravno riješena neće nitko doći, jer svaki poslovni subjekt traži vodu, struju, plin, oborinsku odvodnju, fekalnu odvodnju, optiku i sve ono što uz to dolazi. Dakle, mi moramo odustajat od investicija a čak i da dobijemo sredstva iz EU fondova za izgradnju svega toga mi moramo promišljat o tome na koji način ćemo kasnije financirat sve ono što će takav nekakav objekt ili projekt prouzročiti. Dakle, trebat će to sve održavati. I ako nemamo strategije unaprijed zacrtane i unaprijed definiran izvor sredstava onda smo u problemu, onda stvarno ne treba promišljati o tome da otvaramo i da razmišljamo o nekakvim novim poslovnim zonama jer nam je gospodarstvo onda u problemu. To je ono što generira. Zato ja čitavo vrijeme govorim moto razvoja je dolje na terenu, a glava i ono koje će omogućiti tom motoru da bolje diše, da dobije dobru smjesu tih goriva iz zraka da bi mogao funkcionirati je upravo Vlada i ministarstvo koje počesto ne slušaju. Završna riječ zamjenika ministra poduzetništva i obrta gospodina Dražena Prosa. **Pros, Dražen** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Evo uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici želim vam se zahvaliti na konstruktivnoj raspravi i pozvati vas naravno da jednoglasno podržite ovo Izvješće o slobodnim zonama za 2013. godinu. Dozvolite možda samo još jednom da naglasim, znači s jedne strane dalji razvoj slobodnih zona ovisi o gospodarskom interesu i koncesionara i korisnika koncesija. Ova druga mogućnost koja je vezana za preregistraciju, dakle nekih slobodnih zona u poduzetničke zone i onaj treći dio kako bismo mogli koristiti sredstva iz fondova EU konkretnije iz Europskog fonda za regionalni razvoj jer konkretno za poduzetničku infrastrukturu na raspolaganju je, dakle negdje preko 70 milijuna A kada govorimo, dakle o ovom programskom financijskom području 2014./2020. hrvatskom malom gospodarstvu na raspolaganju je 970 milijuna eura. To je dakle nešto što je nužno iskoristiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasat sutra. Kolegice i kolege, danas ćemo ovime završiti raspravu. Sutra ćemo u 9,30 raspraviti Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje srpanj 2013., srpanj 2014. a u 12,00 sati ćemo glasati o raspravljenim točkama. Hvala lijepa. Doviđenja! Hvala